Prelazimo na - Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima i sjedištima sudova, prvo čitanje, P.Z. br. 355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 Vlada RH dostavila je mišljenje. raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili. Nažalost predlagatelj nije sa nama. Da li odbori žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih Damir Kajin. Izvolite. Kako nas je krenulo gospodine potpredsjedniče još ćemo sami ostati nas dvoje i Tanja Vrbat najvjerojatnije i još par zastupnika. Ali dobro. Ne znam ni ja sam od kuda početi, ali što želim reći. 1.1.2011.godine ondašnja HDZ-ova vlast sjedište Trgovačkog suda iz Pazina seli u Rijeku i treba isto tako biti pošten i priznati da je HDZ-ova vlast trgovački sud nekoliko godina ranije dovela u Istru. Jasno na naše inzistiranje što više institucija, govorili smo, a tako mislim i danas više legitimiteta, više integriteta, više subjektiviteta. Prije taj sud nismo imali, govorim o Trgovačkom sudu u Pazinu. Mislim da je to bila jedna posve logična odluka. Zašto? Jer je gospodarska aktivnost Istre poglavito tada bila jedna od najvećih u RH. Razumljivo, da se razumijemo da ne bi netko slučajno mi imputirao da sam ja protiv da Trgovački sud ima da nema Rijeka. Ne daj bože da Rijeka nema, ali isto tako želim reći Istri ono što je istarsko. I to sada ova Vlada naprosto omogućuje. Što se dešava, znači tog 1.1.2011. godine. Suci u Pazinu bez obzira što dolazi do reformiranja sustava trgovačkih sudova ostaju. Sud djeluje kao što je djelovao i do sada, ali sada predsjednik je u Rijeci. Sada se to ponovo vraća. Sada će ponovo predsjednik suda biti u Pazinu. Bez obzira što nitko tada u Istri nije ostao bez posla mislim da je to tada imalo jednu poruku kao što ima i jasnu poruku i ovo što se sada predlaže da se pod navodnicima sjedište ponovo vraća u Pazin. Tko je inzistirao na reorganizaciji sudstva te 2010. godine? Rekoh da je zakon stupio na snagu koncem te godine i da je Trgovački sud izgubio svoj subjektivitet pod navodnicima 1.1.2011. To je bila Europska unija. Da to tada ili na tome EU nije inzistirala to se ne bi dogodilo. I što imamo danas na djelu? Gospodarska aktivnost jasno pada, Hrvatska gubi na tisuće radnih mjesta mjesečno. Mi danas u nadgradnji imamo tih stotinjak tisuća ljudi više zaposlenih nego devedesetih. To sve košta 15 milijardi kuna, novaca nema, sustav valja reformirati ili će se zemlja kao takva loše provesti. Sustav valja reformirati, zdravstvo i u pitanju kad je zdravstvo posrijedi i socijala i školstvo i državnu upravu i mirovinsko i policiju i samim time sudstvo. Ovim prijedlogom zakona govorim još jedanput po treći puta sjedište sudova da prijedlogom zakona i mišljenjem Vlade, sjedište suda ponovo se vraća u Pazin. Mislim da smo na dobrom putu, isto tako da se sa ministrom uprave dogovorimo da sjedište državne uprave za Rijeku, Gospić, Istru bude u Pazinu. Rekoh Trgovački sud se vraća. Turističke inspekcije uvjeren sam da će ostati u Istri. I osobno inzistiram da što je moguće više drugih institucija ostaje u Istri, a što se tiče županije ona je naprosto neupitna. No, još jedanput ću reći sustav valja reorganizirati. Neće to ići bez prijepora, ali tamo gdje se neka gospodarska aktivnost naprosto te institucije trebaju naprosto služiti funkciji razvoja pojedinog kraja. Mislim da u tom dijelu treba promatrati i ovaj Trgovački sud u Pazinu i da ne bih više duljio mislim da je i zakon apsolutno korektan, ali s druge strane i mišljenje Vlade omogućit će da se to uskoro i dogodi. Jasno je da je sve ovo došlo ili da su svi ovi prijepori koji su se imali prilike slušati u Istri u proteklih nekoliko mjeseci bilo više u svrhu jednoga politikanstva. Sad će Istra izgubiti subjektivitet, iako to nikad nitko nije rekao, niti će se to dogoditi. Ali isto tako treba biti pošten i priznati da nije došlo do promjene vlasti bez obzira kakve su gospodarske okolnosti prilike bi bile neusporedivo teže. Jer je samo prošle godine u Istru investirano milijardu i 300 milijuna kuna, pardon vraćeno novaca u kapitalne investicije a 2014. biti biti će također investirano oko milijardu kuna proračunskog novca. I da nabrojim to je 300 milijuna za vode. Županija istarska ne daje ni lipe, 120 milijuna kuna za ceste. Županija ne daje ni lipe. 210 milijuna za Ipsilon, 75% od 600 milijuna kuna za novu Opću bolnicu ili ove godine 75% 200 milijuna. 55% od 273 milijuna kuna za škole … …/Upadica sanacija zdravstva 200 milijuna kuna, zgrada DORH-a to nam je najpotrebnije kad je riječ o Istri da što prije i taj sustav profunkcionira. Kaštijun 75% od 60 milijuna kuna. Znači, sve u svemu mislim da je ovaj zakonski prijedlog korektan i ono što mene posebno raduje, mišljenje Vlade koja je eto odlučila da zbog jedne gospodarske aktivnosti Istri pod navodnicima vrati ono što je njeno, a što smo izgubili na dan 1.1.2011. godine kada osim mene vjerojatno nitko nije galamio protiv jednoga takvog postupka ondašnje političke garniture. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Vrbat Tanja, izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege preostali u sabornici. Da ne ponavljam riječi kolege Kajina koji je malo bio u temi, malo bio izvan teme. Mogla bih se složiti sa većinom onoga što je rekao osim sa vašom konstatacijom,

o svojoj ozbiljnosti govori danas kada nije prisutan kao predlagatelj na samoj sjednici, kada je o njegovom prijedlogu zakona riječ. Isto tako, vjerujem da je predlagatelj dobro upoznat sa radom Vlade, sa radom ministra pravosuđa i sa novom reorganizacijom, sveobuhvatnom reorganizacijom mreže hrvatskih sudova koja je u tijeku i koja će vratiti Trgovački sud u Pazin kako smo mi kolege iz Istre i u prošlom mandatu i u ovom mandatu apelirali da je to nužno radi naših gospodarskih subjekata i svih statističkih pokazatelja koji to opravdavaju. Međutim, kolega predlagatelj ovog zakona koji je upoznat sa time, svakako je mogao ovaj prijedlog zakona i povući. Ja ga osobno smatram nepotrebnim. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.